Podnositelj je Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike hrvatske. Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Podnositelj je Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike hrvatske. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Predstavnici predlagatelja! E, predlagatelj da. Uvaženi predsjednik Upravnog odbora Pero Lučin. Izvolite. **Lučin, Pero**

Pred vama je Izvješće za 2007. godinu tako da se već sada priprema izvješće za 2008. godinu. Budući da razvoj Nacionalne zaklade za znanost smatram iznimno važnom temom tim više što se bavim tim poslom. Ja bih u nekoliko minuta istaknuo šta smo radili u 2007. godini i šta smo nastavili u 2008. godini, a uskoro će se pojaviti izvješće za 2008. godinu. Dakle, u 2007. godini je zaklada nastavila sa razvijanjem programa kao financijskih instrumenata zaklade prema strateškom planu i to prije svega programa koji su se odnosili na priljev mozgova, pa smo razvili cijeli panel programa koji se odnosi na priljev mozgova i potporu mladim znanstvenicima u Hrvatskoj i programa koji podupiru dolazak znanstvenika iz inozemstva u Hrvatsku. Razvili smo program gost senior, program povratnih za održavanje naših znanstvenika koji se vraćaju u Hrvatsku. Nastavili smo sa programom POS.DOK. programom za doktorante gdje smo dodijelili u posljednje dvije godine preko 60 stipendija za postdoktorante i doktorante i počeli smo sa programom zajedno sa europskom molekularnom biološkom organizacijom, programom koji instalation ili uspostavnih potpora kako mi to prevodimo u Hrvatskoj i u 2007. smo dodijelili prvu uspostavnu potporu prema apsolutno europskim standardima. A prošle godine, znači u 2008. smo počeli i sa hrvatskim uspostavnim potporama i baš je jučer upravni odbor odabrao tri hrvatska mlada znanstvenika koji su prošli istu selekciju kao i naši kolege u europskoj molekularnoj biološkoj organizaciji, ali za sva znanstvena područja. U 2007. smo intenzivno radili na razvijanju programa koji se odnose na društveno humanističko područje, pa smo pokrenuli program zajedno sa europskom znanstvenom zakladom, financiranje programa, europskog društvenog istraživanja ili europein social survice i pokrenuli smo program izgradnje hrvatskog strukovnog nazivlja jer smo procijenili da u ovim vremenima intenzivnog integriranja u Europsku uniju je iznimno važno razvijati i hrvatsku terminologiju. I taj program već teče on je u 2008. potpuno zaživio. 2007. smo i pokrenuli program uključivanja hrvatskih znanstvenika u programe europske znanstvene zaklade i otprilike sada je negdje desetak naših znanstvenika uključeno u program europske zaklade a u prošloj godini u 2008. smo i dobili naš prvi program koji sudjeluje ili koji djeluje u sklopu eurokora, dakle, prvi hrvatski eurokor, ili prvu participaciju hrvatskih znanstvenika u europekor programima. Drugo, intezivno smo u 2007. radili na prezentaciji zaklade i prezentaciji rezultata koji ostvaruju ljudi na programima zaklade pa smo održali nekoliko radionica prije svega prezentaciju rezultata na radionicama prije svega na onim programima koji se odnose na potporu reformi visokog obrazovanja jer je cilj naših programa bio da se stvori znanje, stvori iskustvo i koristi u reformi visokog obrazovanja, posebice u doktorskim studijima, združenim studijima, osiguravanju kvalitete. U 2007. smo intezivirali naše međunarodne aktivnosti, dakle, bilo je iznimno puno međunarodnih aktivnosti a cilj je bio uključivanje Hrvatske nacionalne zaklade za znanost u europsku zakladu za znanost i u tome smo uspjeli krajem 2007. dakle, od na 34. sjednici od 2007. je Hrvatska nacionalna zaklada punopravni član european science foundation ili europske zaklade za znanost. To je naravno otvorilo čitav niz mogućnosti i čitav niz inicijativa a ključna inicijativa koju smo provodili u 2008. jeste bila stvaranje nazovimo je koalicije 11 država srednje i istočne Europe, koalicije gdje bi se stvorilo dovoljan pul recezenata i evalutora da se svi programi evaluacije koje provodi nacionalna zaklada, odnosno koji se provode u Hrvatskoj da se provode na međunarodnoj razini. U 2008. smo pokrenuli radionicu gdje smo okupili tih 11 država, nazvali smo je IPRO, ili international …/Govornik se ne razumije./… ustvari inicijativa koja je potekla zajedno, koja je razvijena zajedno sa mađarima, odnosno sa mađarskom sličnom organizacijom. U 2007. smo radili na bavi evaluatora, izgradili bazu evaluatora, a u 2008. smo je punili. U 2007. je isto tako značajno postignuće bilo razvijanje dokumenta i regulative koja se odnosi na sprječavanje sukoba interesa u svim procedurama koje razvija zaklada i taj dokument smo naravno u 2008. u 2008. usvojili a u razvijanju toga dokumenta nam je pomagala njemačka zaklada za znanost jer je u biti bila na istom poslu u 2007. kada i mi. Dakle, u svim tim aktivnostima ustvari nastojali smo razviti identične standarde koje koriste slične institucije prije svega one institucije koje se nalaze u našem savjetu, dakle, to je Švicarska zaklada za znanost, Njemačka zaklada za znanost, Finska akademija i Irska zaklada za znanost i naravno Europska zaklada za znanost čiji smo sada punopravni članovi. Što se tiče financija u 2007. nije bilo dodatnih prihoda iz javnih sredstava, dakle iz državnog proračuna. Dakle, jedini prihodi koji su bili je bili od kamata na onu imovinu koju smo do tada imali. U 2007. smo odobrili otprilike oko 13 milijuna sredstava za projekte. U 2008. nešto malo više tako da ukupno od onih 100 milijuna, 109 milijuna koliko je bilo na kraju 2006. 2006. otprilike sada je negdje oko 39 milijuna dodijeljeno ili raspoređeno na projekte. Nisu svi novci potrošeni, jer se dodjeljuju kako predviđa dinamika projekata, ali za svaki od programa mi moramo naravno imati financijsko pokriće i zbog toga ne možemo razvijati dalje programe ako nemamo financijsko pokriće za to. Dakle skraćeno, od 100 milijuna kuna koliko smo imali na kraju 2007. 49 milijuna kuna je osnovna imovina koja je registrirana i koju ne smijemo trošiti. Oko 50 milijuna smo imali na raspolaganju za programe. Od tih 50 smo rasporedili ili dodijelili negdje 39. 2008. i u 2009. prema programima koji su raspisani su naravno raspoređena i ova sredstva koja nisu još utrošena tako da očekujemo da bi u ovoj godini, ako prođu svi naši programi i natječaji, ustvari rasporedili sva sredstva koja imamo na raspolaganju kao sredstva za programe zaklade izuzev osnovne imovine koju ne smijemo dirati. Dakle, ukupno negdje koncem 2007. bilo je realizirano ili odobreno 124 projekta, ukupno smo ih evaluirali negdje oko 350. Sad je ta Sad je ta brojka negdje oko 160 projekata. Naša prolaznost je negdje oko 45% odnosno prolaznost na našim evaluacijama oko 45% s time da da to izgleda kao dobra prolaznost, ali je 45% u pravilu nakon drugog ili trećeg kruga. U prvom krugu je prolaznost u pravilu negdje oko 20%. Dakle, intenzivno radimo svima onima koji koji prijavljuju projekte kod nas. Intenzivno radimo ne samo na evaluaciji nego ih i pokušavamo natjerati da poprave i naprave najbolji mogući projekt, a posebno smatram važnim procedure i sve ono što smo razvili i što prakticiramo jeste praćenje napredovanja projekta kroz polugodišnja izvješća i kroz završna izvješća. Praćenje se naravno najbolje može vidjeti kod onaj rezultat koji smo ostvarili, koji naravno nije izvješću, a to je da su neki projekti, dosta projekata je moralo vraćati novce jer nisu ih pravilno koristili ili nisu imali pokriće u ostvarenim rezultatima. Sada u 2008. dakle intenzivno smo radili i namjera nam je da potpuno uvedemo međunarodnu evaluaciju i zbog toga smo upravo išli na sporazum sa tih 11 država odnosno 11 sličnih organizacija iz država srednje i istočne Europe i sada upravo radimo na zajedničkoj bazi evaluatora i načinu na koji ćemo dijeliti evaluatore. U 2007. smo intenzivno radili na promociji zaklade. Naime, pokazalo se da Split, Osijek, Zadar, Dubrovnik ne koriste dovoljna sredstava od zaklade. Zbog toga smo u 2007. i 2008. dakle išli na institucije i tumačili. Slika koja vam je u izvješću za 2007. je sada bitno drukčija i znatno bolje je natjecanje i korištenje sredstava zaklade iz Osijeka i Splita, dosta bolje iz Zadra. Još uvijek na Dubrovniku treba poraditi da se i oni više natječu. Radili smo i na promociji studenata kroz nagradu "Znanost" koju smo razvili zajedno sa partnerom "Novim listom". To je nagrada za studente koji objavljuju znanstveni rad, dakle za objavljeni znanstveni rad znanosti za studente jer smatramo da se inovacijski kapacitet Hrvatske ne može povećati ako se i ne proširi i ne počne uključivati studente u znanstvena istraživanja. Zbog toga želimo nagraditi i poticati naše nastavnike da angažiraju studente i studente da se uključuju u istraživanja na našim sveučilištima. I naravno, u 2007. smo na 2. kongresu hrvatskih znanstvenika prezentirali i sve ono što radimo. U 2008. smo razvijali do kraja evaluacijske procedure i sada smo na kraju 2008. i početkom 2009. spremni da preuzmemo kompletno kompetitivna natjecanja i istraživanja za projekte u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Ivan Bagarić, Odbor… A pardon, pardon. Najprije Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, ali nije uvaženi Selem, nego uvažena Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Budući da je ovo matični odbor, smatrala sam da moram izaći prva. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 7. sjednici održanoj još u srpnju 2008. godine razmotrio je ovo izvješće kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik podnositelja izvješća i ustvrdili smo u raspravi sljedeće. Godišnje izvješće izlaganje predstavnika podnositelja izvješća nakon provedene rasprave pokazali su općenito daljnji rast i razvoj Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak iskazanu brojem financiranih projekata te odgovarajućih iznosa odobrenih sredstava, kao i organizacijsko učvršćivanje oblika djelovanja zaklade, uključujući oblike i tijela međunarodne suradnje. Tako je Nacionalna zaklada za znanost, a i sam predlagatelj je danas u ovom uvodnom izvješću rekao, od 2004. godine ostvarila do sada 20 programa od kojih u 2007. za koju se podnosi izvješće njih 13 bilo je otvoreno za prijavu. To su programi iz područja reforme visokog obrazovanja, tzv. priljev mozgova, izobrazbe doktoranata, partnerstva u temeljnim istraživanjima, pretežno sa subjektima iz područja gospodarstva, sociokulturne tranzicije, međunarodni programi i nagrade. U te svrhe zaklada je u 2007. godini odobrila ukupno 12,6 milijuna kuna. Podnositelji izvješća su opravdano ukazali na kretanja s početka 2008. godine koja strogo kronološki ne ulaze u ovo izvještajno razdoblje, ali ukazuju i na tendencije daljnjeg kretanja što je svakako od koristi prigodom ocjene o tome u kojem se pravcu može odnosno treba treba kretati daljnji razvoj Nacionalne zaklade za znanost. Tako se u zaključnom dijelu izvještajnog dijela opravdanim ukazuje na položaj zaklade utvrđen akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje. U planu donijetom 18. travnja prošle godine Nacionalna zaklada za znanost navodi se u financijskom, programskom i organizacijskom smislu kao jedna od triju stupova razvoja znanosti u Hrvatskoj uključujući predviđeno konstituiranje investicijskog fonda Nacionalne zaklade za znanost. Ulaganjem u ljude, ideje te poticanjem suradnje promičući izvrsnost i pomažući projekte koji izravno doprinose razvoju Republike Hrvatske zaklada na taj način stječe preduvjete za doprinos uključivanja Hrvatske u tzv. u tzv. europski istraživački prostor, te pomaže transformaciju hrvatskog društva u društvo znanja i gospodarstva temeljenog na znanju. Posebnim dostignućem i sam predlagatelj gospodin Lučin je rekao da ocjenjuje činjenicu da je Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj postala u 2007. godini punopravnim članom europske znanstvene zaklade. U raspravi je i ocjenjeno da Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj iz više razloga novost je sama po sebi novost u svijetu financiranja znanosti kod nas. Zaklada usklađuje okolnosti znanstveno-istraživačkog rada u Hrvatskoj sa standardima u naprednom svijetu, a utjecaj bi bio još veći kad bi se odlučnije, tako je odbor konstatirao iz proračunskih i drugih izvora oblikovala veća sredstva za njezine glavnice. provesti i posebnu brigu o zastupljenosti u njezinim programima, odnosno natječajima projekata iz svih znanstvenih područja i zato je dobro ovo što ste vi u samom uvodu ove ove godine 2009. rekli. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj za 2007. godinu. Zahvaljujem. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine predsjedniče Nacionalne Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj. Dakle, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je na svojoj 10. sjednici raspravljao o ovom izvješću kao zainteresirano radno tijelo. Nakon uvoda koji je podnijela predstavnica Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske vođena je rasprava s posebnim osvrtom na dijelove izvješća koji se odnose na programe koji potiču hrvatske znanstvenike na povratak u Hrvatsku kao i na zajedničku suradnju hrvatskih znanstvenika u domovini i iseljeništvu. Ocijenjeno je kako je zadaća zaklade i sve ono što je zaklada činila u predmetnoj godini u skladu sa strateškim odrednicama Vlade Republike Hrvatske kad je u pitanju važnost ljudskih potencijala i ulaganje u znanje i znanost kao preduvjet razvoja gospodarstva i postizanja pune socijalne stabilnosti. Osobito je važnim ocijenjeno također poticanje znanstvene djelatnosti kod mladih i talentiranih studenata. Pozdravljena je potpora Kongresu hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva kako od strane zaklade tako i od strane nadležnog ministarstva i hrvatskih sveučilišta. Dana je potpora redovitosti održavanja tih kongresa kao instrumentu susreta i suradnje hrvatskih znanstvenika koji imaju za cilj ostvarivanje svojevrsne rekao bih međuhrvatske međuhrvatske suradnje, ali i međunarodne znanstvene suradnje koja će u konačnici doprinijeti i priljevu mozgova u Hrvatsku. U tom smislu odbor je dao potporu aktivnostima kao onoj održanoj u prosincu pod nazivom “Mobilnost i priljev mozgova“, te izgradnji hrvatskog strukovnog nazivlja sa ciljem očuvanja hrvatskog jezika. U raspravi je naglašena potpora projektima kakav je program “Povratnik, gost, senior i post doc“ te potreba da se sa nadležnim ministarstvima uskladi aktivnost a s ciljem održavanja takvih projekata ili ponovne uspostave sličnih ukoliko su neki u međuvremenu ugašeni. U nastavku sjednice predstavnica zaklade je dala pojašnjenje u svezi s radom zaklade kao odgovor na pitanje zastupnika, te iznijela poteškoće u prvom redu administrativne prirode koji su često kamen spoticanja na putu bolje znanstvene suradnje hrvatskih znanstvenika u Hrvatskoj i u inozemstvu. Tako na primjer hrvatski stručnjaci znanstvenici koji se odluče ne privremeni boravak u Hrvatskoj ili trajni povratak protivno nepovoljnim financijskim i drugim okolnostima dodatno se susreću s poteškoćama vezanim za radne dozvole, stalni boravak, pa čak i za državljanstvo kako za njih tako i za njihove članove obitelji imajući u vidu da veliki broj njih je sklopio brak sa stranim državljanima, odnosno državljankama. Iskustvo pokazuje kako je potrebno uskladiti napor između sveučilišta i općenito akademske zajednice te ministarstva nadležnih za unutarnje poslove i znanost s ciljem otklanjanja spomenutih poteškoća, razmotriti je i usvojiti praksu nekih zemalja državne uprave i sveučilišta koji imaju učinkoviti model reguliranja ovih i sličnih pitanja na način da se pomogne i potiče na povratak znanstvenika. Neke od njih imaju i nacionalne strategije kojima se na sustavan i trajan način između ostalih segmenata suradnje regulira i znanstvena suradnja između matične države i sunarodnjaka u iseljeništvu. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio zaključak, Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2007. godinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li predstavnici Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HNS-a, uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Izvješće Nacionalne zaklade za znanost je za 2007. godinu. Koja je svrha tog izvješća? Svrha izvješća ovakvih agencija u Parlamentu je parlamentarni nadzor. Šta Parlament ima nadzirati u siječnju 2009. ono što je završilo, dakle izvješće se podnosi o onomu što je završilo pred godinu i mjesec dana. Dakle, 2007. Istini za volju, ovo izvješće kako u njemu stoji je napisano u svibnju 2008., kad bi još imalo razloga da se raspravlja u Parlamentu i što se financiranja tiče i eventualnih sugestija tiče, međutim nije došlo na dnevni red, koliko je to, 8 mjeseci. Koji je tome razlog, meni je nepoznato, ali pitam one koji u ovom Parlamentu stavljaju točke na dnevni red? Načelno govoreći u ime kluba HNS-a, sva izvješća koja se čitaju ili raspravljaju sa godinu i više od godinu zakašnjenja su besmislena. Dakle, koristim ovu priliku da govorim o jednoj instituciji koja je sasvim neobična biljka u hrvatskom institucionalnom prostoru, eventualno da bi mogli iz toga izvući i neke pouke i zaključke kako bi bilo dobro strukturirati pojedine institucije, ali što se tiče mogućnosti parlamentarnog nadzora sa godinu i mjesec dana zakašnjenja, to je naravno besmisleno. Prema tome, ovo je pledoaje u Saboru da ako imamo, a moramo imati izvješća na dnevnom redu, onda ta izvješća moraju imati nekog smisla i biti u funkciji parlamentarnog nadzora, što znači da ne mogu dolaziti sa godinu i mjesec dana zakašnjenja. Dakle, Izvješće Nacionalne zaklade za znanost za 2007. godinu počinje sa pregledom aktivnosti po mjesecima, što je dobar primjer i dobar obrazac zbog toga što se iz toga može jasno vidjeti što se konkretno radilo od mjeseca do mjeseca, a nije cijela aktivnost prikrivena ili pokrivena općim mjestima mjestima i općim konstatacijama, nego jednom vrstom inventara aktivnosti. Po mom mišljenju, najznačajniji doprinos Nacionalne zaklade za znanost u razdoblju 2007. je, a uopće i u onom što je do sada radila, je uspostavljanje nove transparentne procedure evaluacije znanstvenih projekata. To do sada nismo imali. Oko toga je bilo puno skandala kao što se sjećate vezano na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i puno različitih potpuno neobjašnjivih procedura u vrednovanju projekata, kasnije žalbi, konflikata, konflikata među znanstvenicima, sve što je čak preraslo okvire Hrvatske same ovaj napor zaklade da uspostavi transparentne evaluacijske procedure, dakle način vrednovanja projekata koji će se financirati je svakako kvalitetan, važan i hvale vrijedan doprinosi doprinosi i vidi se iz ovog izvješća na koji način su ljudi u zakladi radili na tom programu. Drugi zanimljivi podatak iz 2007. je program zaklade. Za razliku od gotovo bilo čega drugoga o čemu ovdje raspravljamo, iz programa se vidi zapravo vizija, ili da ne kažemo tako patetično, vizija vidi se namjera, vidi se što se sa zakladom hoće postići. zaklada nije u funkciji razvoja svega i svugdje, pa znači ničega i nigdje, nego je u funkciji i financira projekte u funkciji razvoja određenih točaka točaka ili pravaca koji su za nas relevantni. Dakle, jedno je reforma visokog obrazovanja, što je očito i neophodno jer tu vlada sad već opće poznati kaos, drugo je priljev mozgova, dakle uvoz i motiviranje ljudi izvan Hrvatske, bilo iz hrvatske dijaspore, bilo naprosto znanstvenika izvana, dolazak dolazak i sudjelovanje u projektima u Hrvatskoj. I tu što se tiče reforme visokog obrazovanja koncentrira se na ishode učenja, nešto što je neophodno kao sastavni dio bolonjskog procesa, podsjećam da je prva generacija bolonjaca već diplomirala. Istovremeno mi vrednovanje ishoda učenja uopće nemamo na sveučilištu. Drugo je model financiranja studija, odnosno drugačiji modeli stipendiranja studenata u sustavu visokoškolskog obrazovanja. Zanimljivo je da u ovom programu, s druge strane je bilo 0 kuna u realizaciji, dakle ništa se nije radilo na modelima drugačijeg financiranja i stipendiranja studenata i integrirano sveučilište ili integrirani sustav tercijarnog obrazovanja, dakle nešto što je sastavni dio bolonjskog modela, a što također u ove 4 godine od kad je bolonjski model, dakle sada je četvrtu godinu na snazi, nismo uglavnom sa možda jednim izuzetkom uspjeli realizirati. kolege koji su govorili prije mene spomenuli su i različite programe koji su vezani za generalni projekt "Priljev mozgova". Kratko da spomenem. Jedno je uspostavne potpore, dakle ubrzavanje osamostaljivanja mladih istraživača i uspostavljanja istraživačke karijere za mlade znanstvenike i hrvatske i strane znanstvenike. Drugo je program "Gost". Na taj program ću se vratiti jer je vrlo zanimljiva realizacija sredstava iz tog programa. Dakle, dovođenje znanstvenika iz drugih sredina u Hrvatsku koji provode određeno vrijeme u Hrvatskoj radeći na našim znanstvenim projektima i sa našim znanstvenim timovima. Treće je program "Senior i povratnik", dakle jasno je o čemu se radi, stariji znanstvenici i s druge strane znanstvenici iz dijaspore koji eventualno još aktivni ili u mirovini se vraćaju i treba iskoristiti potencijale koje imaju. I "Postdok", odnosno program stipendiranja posdoktoranata, naročito usmjeravanje posdoktoranata na permanentno učenje, dakle na odlazak u inozemstvo u određenim intervalima i dodatno obrazovanje. Spominjem ovaj program gost naročito jer ako pogledate u izvješću koje je pred nama za 2007. vidjet ćete da je to program koji je gotovo u potpunosti realizirano. Dakle, ono što je planirano od sredstava gotovo je u potpunosti realizirano i ima mislim osim još jednog najveći, najpovoljniji odnos između planiranog i realiziranog. To govori ako čitamo taj podatak, govori prvo o tome da je za taj program postojao očito veliki interes i govori o tome da je nešto o čemu mi uopće ne razmišljamo i budući da nemamo sustavni koncept razvoja znanosti i visokog obrazovanja onda naravno to ne može biti ni sastavni dio koncepta da je visoko obrazovanje i znanost su potencijalno naši izvozni proizvodi, da je to dimenzija u kojoj mi potencijalni jesmo interesantni i na koje mi ako se tako naravno usmjerimo možemo raditi da ne kažem i zarađivati. Samo da spomenem, u Sjedinjenim Američkim Državama to je četvrti po snazi izvozni proizvod. Zaklada je postala članicom Europske zaklade za znanost ili European Science Foundation. Na tome je svakako za čestitati. Ono što je moje pitanje a u međuvremenu u uvodnom izlaganju smo čuli da je to realizirano 2008. Ono što u ime kluba HNS-a sam htjela ovdje pitati je kako to da ova europska društvena istraživanja ili European Social Survey nije tu uključen odnosno nije realiziran iako se spominje, međutim čini se da je to realizirano u 2008. što ne možemo znati jer taj izvještaj ne raspravljamo danas. U izvješću se spominje i jedna vrsta plana ili projekcije onoga što će zaklada raditi u 2008. i od svega što je ovdje prezentirano za nas je možda u smislu nekog parlamentarnog uvida to najrelevantnije jer je to faktički ono što se radilo prošle godine i na temelju čega bi trebali vrednovati i profilirati politiku prema Nacionalnoj zakladi za znanost u 2009. Tu je na prvom mjestu dakle u planu za 2008. je nešto što ljudi u zakladi zovu akcijski plan 3%. Jasno je što je akcijski plan 3%. 3% je 3% bruto društvenog proizvoda, dakle 3% BDP-a koji odlazi u znanost. Plan da Hrvatska postepeno dođe u situaciju da 3% BDP-a bude ulaganje u znanost. Podsjećam na ovom mjestu da je u krizi kada je novi predsjednik Barack Obama preuzeo svoj posao u Sjedinjenim Američkim Državama jedna od strategija izlaska iz krize je ulaganje u znanost i obrazovanje. Dakle, ne kad ima izobilje pa sad onda ajmo onda i taj luksuz od znanosti i obrazovanja nego u krizi kao instrument izlaska iz krize je ulaganje u znanost i obrazovanje. Europski prosjek u ovom trenutku je otprilike 2% BDP-a, skandinavske zemlje su na 3%. Kako smo mi izgledali? Mi smo 2004. imali 1,2%, 2005. 0,9%, 2006. smo imali, pardon 2006. 0.9% a 2007. 0,87%. Dakle, mi smo išli između 2004. i 2007. sa 1,2% BDP-a ulaganja u znanost na 0,87% 0,87% BDP-a ulaganja u znanost točno obrnuto od onoga što idu zemlje u krizi, točno obrnuto od onoga što smatraju svi da je nužno, točno obrnuto od onoga što su se svi zaklinjali predizborno u društvo znanja, državu znanja, šta god hoćete, znanost i znanje će biti sve. U ovoj situaciji smo na trendu silaznom sa planom zaklade da proba potaknuti da se ide ne u smjeru od 1,2 na 0,87 nego po mogućnosti na 3% u perspektivi. To očito nije uspjelo jer to naravno nije pitanje zaklade za znanost koja a to nisam bila sigurna da li mogu vjerovati svojim ušima pa ću moliti profesora Lučina da odgovori na to pitanje da li je točno da Nacionalna zaklada za znanost iz Državnog proračuna od 2006. godine nije dobila ništa, dakle da su prihodi bili od kamata. Sad ima one novce koji su ostali od prošle godine i da je to sve.

ubojstvu iz nehata visokog obrazovanja i znanosti ćemo se provesti još puno lošije nego što nam se prvobitno činilo. Nacionalna naknada za znanost se u ovim uvjetima ovako opisana čini kao neki mali otok racionalnosti i vizije u moru kao sa koji vlada u znanstvenoj i visoko školskoj politici. Prema tome, HNS će podržati ovo izvješće Nacionalne naklade za znanost upravo zato što se nada da će možda ministarstvo od toga nešto naučiti a i ostali. **Jarnjak, lijepa. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Upravnog odbora zaklade, državni tajniče. Klub HDZ-a je poticao i podupirao rad zaklade proteklih godina. Tako je to i danas, siguran sam da će to biti tako i ubuduće. S time da svakako sa pravom, očekujemo da zaklada još energičnije, još snažnije radi u budućnosti na ovako važnim pitanjima za jedno društvo, kao što je znanost, visoko školstvo, i posebno, naglasiti ću tehnologijski razvoj koji zaslužuje posebnu pažnju i u tom miksu različitih rasprava, različitih pitanja, znanost, visokoškolstvo čini mi se da tehnologija, tehnološka razvijenost, tehnološka konkurentnost, tehnološke sposobnosti, pa na kraju to se vidi i kroz projekte zaslužuje, ja bih rekao puno više pažnje. Svakako ta očekivanja da zaklada u budućnosti učini još više, ne ovisi samo o zakladi nego ovisi i o raspoloživim financijskim sredstvima. Za sve one koji možda nemaju dobrog osjećaja, tehnologijski razvoj košta izuzetno mnogo. Sredstva o kojima mi danas ovdje govorimo su zaista, ja bih rekao minimalna, poticajna, sredstva da se ukaže na važnost tog segmenta u svakom društvu. I nadamo se da će u svojim projektima i izborom projekata a posebno kroz traženje suradnje sa partnerskim institucijama posebno kroz traženje suradnje sa gospodarskim entitetima koji su dovoljno svjesni da bez takvih ulaganja nema dugoročne konkurentnosti i opstojnosti na tržištu. Nacionalna zaklada za znanost i visokoškolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske stoji u zaključcima ovog izvješća za 2007. godinu a slično je bilo i u izvješćima prethodnih godina promiče izvrsnost i to je nesporno i u svakom slučaju htio bih naglasiti da je to jedan od najvažnijih doprinosa koje je zaklada sa relativno malim sredstvima mogla učiniti u našem prostoru u proteklom razdoblju. Striktna selekcija samo najboljih oni koji zadovoljavaju rigorozne standarde recenzije. Danas je to kod nas vrlo popularno, znanost, društvo znanja itd., pričanje možda i pisanje, ali bez ozbiljnih recenzija, bez ozbiljnih publikacija u renomiranim međunarodnim časopisima, ja bih rekao možda i izuzetno međunarodnim konferencijama, nema pravih rezultata. I u svakom slučaju, opet naglašavam i ističem, to se vidi iz selekcije programa, iz partnerskih institucija na kojima se ovi projekti odvijaju, zaklada je dala svoj značajan doprinos inzistirajući na rigoroznosti i selekciji projekata i zbog toga ja bih rekao nije ništa čudno i naglasio bih ono što je rekao predsjednik upravnog odbora zaklade prolaznost je 20%. I to je dobra prolaznost. I nemojmo se čuditi ako netko misli da se izvrsnost može tako lako ostvariti u većim razmjerima. Dalje. Ono što stoji također u ovom zaključku pored promicanja izvrsnosti zaklada nastoji dati doprinos razvoju Republike Hrvatske. I to je sada nešto što možda zahtjeva malo više rasprave. Što podrazumijevam pod tim razvojem, da li je to isključivo razvoj znanosti i visokog školstva ili možemo biti možda malo ambiciozniji pa reći i sljedeće danas u ovim uvjetima, gospodarske krize zahtjeva za sve većom konkurentnošću gospodarskog sustava Republike Hrvatske jer samo on može ostvariti izvoz, i samo on može poboljšati našu platnu bilancu. Onda je normalno očekivati da ubuduće u godinama koje dolaze očekujemo da taj doprinos razvoju Republike Hrvatske bude što je moguće više moguće gledati kroz novonastala novonastala poduzeća konkurentnost, izvoz, rast GDP-a itd. I sjećam se dobro, pred 20-ak godina, to sam možda više puta rekao, ali opet ću naglasiti, kada sam prije 20 godina došao na jedan ugledni američki fakultet …/Govornik se ne se ne razumije./… impresionirala me jedna mala činjenica između malog broja podataka stajao je samo jedan …/Govornik se ne razumije./… je ponosan što je generirao nekoliko tisuća kompanija, srednjih i malih poduzeća tehnološkog sektora koje su izgenerirale nekoliko milijardi dolara prihoda. I u tom smislu poštovani gospodine predsjedniče upravnog odbora potičem vas i očekujem da će u izvješćima Hrvatske nacionalne zaklade za znanost i visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske biti nešto više podataka i o takvim uspješnim …/Govornik se ne razumije./… kompanijama koje su proizašle iz vaših projekata i vaših programa, jer to je onda najbolja mjera kvalitetnog, dugoročnog rada koji podupire razvoj Republike Hrvatske. Dalje u izvješću stoji sljedeće, u protekle sljedeće godine zaklada je razvila cjeloviti instrumentarij za kvalitetno vrednovanje znanstvenog istraživanja i uspostavila mrežu evaulatora u zemlji i inozemstvu. I opet ću ponoviti to je više puta naglašeno, stvoriti tu infrastrukturu itekako veliki, težak i izazivan posao i napor i zaklada je to dobro napravila. I zaista potičem da se taj sustav i dalje razvija i usavršava posebno u nekim područjima koja moraju doći na dnevni red kao projekti i prijedlozi rada zaklade. Evo s druge strane je sljedeća točka našeg dnevnog reda, Hrvatska energetska regulatorna agencija i predsjednik Here područje energetike. Itekako zaslužuje biti prepoznato kao jedan od prioriteta i djelatnosti nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj kao i neka druga područja. Evo gledam gospodina Vedrana Rožića, razgovaramo o brodogradnji. Zaista će biti pravo zadovoljstvo vidjeti projekte koje će financirati naša nacionalna zaklada u partnerstvu. Ja bih rekao i sa hrvatskim brodogradilištima i sa hrvatskim brodogradilištima koja moraju kao što je rečeno u ovim najtežim trenucima krize prepoznati potrebu da jedini izlaz iz krize je upravo taj koji se mnogima čini neprihvatljiv, koji se mnogima čini kao nepotreban trošak, kao dodatno opterećenje, ali traženje izlaza iz sadašnje situacije i krize kroz znanje, ako ga ima u Hrvatskoj, onda u Hrvatskoj, ako ga nema treba ga tražiti svugdje gdje ono postoji i treba ga na odgovarajući način platiti. To je ono što je kod nas još jedna kategorija koja se tako teško priznaje i prepoznaje kad treba nešto napravit onda netko misli da netko na sveučilištu ili znanstvenoj zajednici nema drugog posla pa bi nešto samo radio zato što mu se čini da je važno i onda kaže dajte vi to radite, to je jako korisno. Ali svaki takav projekt zahtijeva svoje resurse, zahtijeva sposobnost prepoznavanja i razumijevanja da je to trošak koji se mora priznati i prepoznati i ja bih rekao to je jedan veliki problem s kojim smo mi danas suočeni i zahtijeva možda puno više pažnje, izlazi izvan okvira današnje rasprave. U izvješću je nadalje rečeno sljedeće. Od početka svog rada pa do kraja 2007. godine Upravni odbor zaklade ukupno je pokrenuo 20 program u okviru kojih dodjeljuje sredstva za projekte, stipendije, nagrade. Podaci prikazani u tablici obuhvaćaju sve projekte koji su prijavljeni zakladi od početka 2005. do kraja 2007. godine. U tom razdoblju zaklada je odobrila financiranje 124 projekta sa 27 milijuna kuna. Ozbiljni projekti, posebno tehnološki projekti, projekti koji zahtijevaju skupu laboratorijsku infrastrukturu teško da se mogu dogoditi sa takvim minimalnim sredstvima. I ja bih rekao, u danim uvjetima i u danim okolnostima pa na kraju uvažavajući činjenicu da je zaklada dobila samo takve prijedloge, a ne neke druge o kojima sam možda govorio iz energetskog sektora, obnovljivih izvora, brodogradnje itd., zaklada je donosila ozbiljne ozbiljne i odgovorne odluke i selektirala ono najbolje što je imala na dnevnom redu. U točki 1.4 izvješća stoji sljedeće. Partnerstvo u temeljnim istraživanjima svakako, ja bih rekao, zaslužuje posebnu pažnju, ali bih naglasio i dodao partnerstvo sa primijenjenim istraživanjima nešto je što zaslužuje, ja bih rekao, ipak prioritet s obzirom na stanje i okolnosti u kojem se nalazi konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Poticanje suradnje između sveučilišta i istraživačkih ustanova, industrije te privatnog i javnog sektora su područja koja su vrlo važna i značajna. Nadam se da će zaklada uspjet učiniti napore i da će imati napore i da će imati partnere koji će osnažit to partnerstvo u zajedničkom interesu i gospodarstva i zaklade. Povećanje broja tvrtki koje se bave istraživanjem i razvojem, to je uopće jedan fenomen koji je možda malo poznat, obično se kaže srednja i mala poduzeće za istraživanje i razvoj. Gotovo nemoguće. Istraživanje i razvoj u srednjim i malim poduzećima je izuzetno skupo, izuzetno zahtjevno, najbolji traže prave izazove, traže infrastrukture, traže najbolje laboratorije, najbolje institucije i zaista treba i trebalo bi ih kroz zajedničke napore pronalaziti. Ipak ima takvih srednjih i malih poduzeća gdje se ostvaruje ta pozitivna sinergija. Akcijski plan dalje stoji 3% i Akcijski plan Europske unije, Lisabonska agenda 3%, ali svakako ne 3% iz državnog proračuna, nego 3%, jedan dio toga znači mora dolazit iz gospodarstva. ozbiljnost i koliko je partnerstvo hrvatskog gospodarstva, o takvim projektima vi sami najbolje znate. Nekoliko riječi o programima. Nesporno je i evidentno je da u čitavom našem znanstvenom programu postoji visoka razina fragmentiranosti i to se vidi i ovdje jer se nalazimo u istom prostoru. Projekt "Gost", pouzdano numeričko računanje svojstvenih vrijednosti i vektora. Čisto teoretski, matematički problem važan, ali u svakom slučaju projekt i prijedlog projekta je prošao strogu recenziju i ima partnerstvo s odgovarajući ozbiljnom institucijom i zaslužio je onu minimalnu potporu koju ste mu dali. Sličan projekt, učinkovito rješavanje Ljapunovljeve i Sylvesterove jednadžbe i primjene. Opet dobar partner prepoznat i ja bih rekao agencija je korektno reagirala. Ali, pojavljuje se taj problem fragmentiranosti, ponavljam ga ovdje. Procesi koji određuju masu … /Govornik se ne razumije./ … Mogu imati znanstvenu razinu, ali ostaje pitanje koncentriranja ograničenih ograničenih financijskih sredstava i fokusiranosti. Ta usmjerenost sa ograničenim financijskim sredstvima je nešto što je posebno važno i nadam se da će zaklada u budućem radu voditi o tome računa. Na kraju, vidio sam jedan projekt, s obzirom na sljedeću raspravu, nadzor, zaštita i vođenje širokog područja elektroenergetskog sustava u okruženju dereguliranog i liberaliziranog tržišta električne energije. Nadam se da je taj projekt prošao ozbiljnu i strogu recenziju. Partner je "Hrvatske elektroprivreda". Bit će mi drago, a svakako i gospodinu Galiću da vidi kako taj projekt napreduje. U svakom slučaju, zaključno i ono što predstoji, a to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost koji bi trebao osnažiti poziciju zaklade u budućnosti. Nadam se da će se to dogoditi. I evo, klub HDZ-a još jednom podupire ovo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo, uvaženi gospodine potpredsjedniče. Gospodo profesori Lučin, … /Govornica Evo, dozvolite mi u ime kluba SDP-a osvrnuti se na ovo izvješće koje je pred nama. U deklariranom, ali nažalost još uvijek neostvarenom cilju pretvaranja Hrvatske u društvo znanja, rasprava o Nacionalnoj zakladi i njenom radu je dobar povod i dobra prilika iznova ukazati na probleme i slabosti, kako društva u cjelini, tako i same zaklade, naravno ako ih ima. A uvijek se nešto nađe. Ovo je potreba tim veća ako uzmemo u obzir da se nalazimo u razdoblju globalne krize i svjetskog gospodarskog posrtanja koje će neminovno, htjeli mi to ili ne, zahvatiti i Hrvatsku. Ono što mi u SDP-u već neko vrijeme naglašavamo jest jedna vrlo jednostavna i neumoljiva činjenica. Naime, rješenja za kojima danas tragamo i koja moramo poduzeti bit će smislena i bit će efikasna samo pod uvjetom da u sebi sadrže anticipaciju. onoga što će se događati ali ne u naredne dvije ili tri godine, već onoga što će se događati u narednih desetak godina. Mislim da je samo tako moguće smanjiti i zaustaviti apsolutno i relativno zaostajanje Hrvatske u znanstveno-tehnološkom smislu. Ako se osvrnemo svi zajedno na proteklih desetak godina vjerujem da mi neće biti zamjereno što ću reći sljedeće. Govorim kao znanstvenica, kao netko tko poznaje ovaj sustav, kao sveučilišni profesor i u dobroj vjeri. Naime, zbog kroničnog nedostatka strategije s jedne strane i konkretnih politika s druge strane u ovom segmentu društva mi se u Hrvatskoj rekla bih koprcamo u ritualnim raspravama u kojima otkrivamo ono što je već odavno otkriveno i propitujemo i dovodimo u sumnju ono što je u brojnim sredinama davno primijenjeno i osporavamo vrlo često ono što drugdje daje vrlo, vrlo konkretne rezultate. A stvari su u pravilu kao što i uvijek u životu biva vrlo jednostavne. U svim državama i društvima na svijetu koja su pitanja razvoja društva znanosti i tehnologije, transfera znanja uspješno riješila ta pitanja počivaju na dva temeljna stupa. Prvi je izdvajanje sredstava za istraživanje i za razvoj, a drugi je izgradnja sustava, izgradnja mreža institucija, struktura koje ta sredstva mogu i moraju najefikasnije, najracionalnije upotrijebiti za boljitak društva u cjelini. Čuli smo od gospođe Pusić koliko Europska unija u prosjeku izdvaja za istraživanja odnosno općenito za znanost. Čuli smo Njemačka negdje oko 2 i pol, Amerika, čuli smo što Obama poduzima u ovim trenucima recesije. Mogu dati još jedan primjer. Na primjer finska Vlada namjerava povećati ulaganja u istraživanje i razvoj na četiri ne bi li suzbila recesiju kao početkom devedesetih godina. To je već uostalom dobro znan recept. To su učinili i devedesetih godina. Finsko vijeće za znanost i tehnologiju usvojilo je početkom prosinca prošle godine revidiranu Strategiju politike razvoja i obrazovanja znanosti i tehnologije i inovacija i revizija predviđa da će povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj na 4% BDP-a do 2011. od čega će oko 1,2% biti osigurano iz javnog sektora. Dakle, kada sve to skupa usporedimo s onim što Hrvatska izdvaja onda je svaki komentar suvišan. Drugi važni stup koji sam spomenula je sustav i mreža institucija što se tiče, što dakle u direktnoj svezi sa ovim o čemu danas govorimo, odnosno s izvješćem o radu zaklade. U uspješnim društvima mrežu predstavljaju javna i privatna sveučilišta i veleučilišta, autonomno-razvojne istraživačke organizacije, znanstveno-tehnološki parkovi, inovacijski centri, poduzetnički inkubatori, razvojne agencije, zaklade i razni drugi oblici. U ovom segmentu je manje važno koliko je takvih institucija, koliko je takvih oblika. Ali je od izuzetne važnosti da, da li među njima postoji bilo kakva interakcija i da li sustav prepoznaje bilo kakve uzročno-posljedične veze između znanosti i razvoja na jednoj, gospodarstva na drugoj strani i društva u cjelini na trećoj strani. Nacionalna zaklada za znanost je dio infrastrukturnog sustava koji svoju temeljnu zadaću ima u području otvaranja rekla bih kanala međusobne suradnje unutar znanstvene zajednice, suradnja zajednica i svijeta kapitala, podizanja ukupne društvene svijesti o značenju znanosti za razvoj društva, poticaj i podršku naporima jačanja stručnih i znanstvenih potencijala zajednice za razliku od privatnih zaklada kojima je interes prije svega iz sfere partikularnog interesa grupe ili pojedinca, a kod javnih zaklada kao što je to eto u našem slučaju one su prije svega u funkciji promicanja javnog interesa društva. Dakle, u funkciji promicanja javnog interesa društva. Dakle, temeljno pitanje po meni, odnosno što se tiče kluba SDP-a jest da li zaklada i u kojoj mjeri uspješno ostvaruje tu svoju ulogu o kojoj sam upravo govorila. I naša ocjena je da zaklada obzirom na okolnosti u društvu, obzirom na relativno malu svijest o potrebi ulaganja u znanost daje značajan doprinos i tu se slažem sa kolegicom Pusić. Ali držimo da zaklada ima potencijala i da ima resursa učiniti još više i da mora učiniti sve da izbjegne, a to mislim da je jako važno, da izbjegne pasivni neutralan razvojno-programski para državni ako hoćete formalistički pristup pitanjima znanosti i znanstvenog razvoja društva. Držimo da zaklada ima resurse za proaktivnu politiku zaklade u području njene nadležnosti. Što to u stvari znači? konkretnu podršku ubrzanju inovacijskih procesa. To znači aktivno kreiranje kulture kooperacije i interakcije. To znači intenziviranje horizontalne suradnje, poticanje kompetitivnosti na regionalnoj razini. To znači podršku inicijativama i projektima koji uključuju različite industrije i tehnologije, podršku projektima razvoja novih proizvoda, profiliranje znanstvene zajednice Hrvatske kao mjesta međunarodne znanstvene suradnje, poticanje projekata razvoja klastera u ovoj domeni i tome slično da ne nabrajam dalje. Primjenom ovih politika zaklada bi po našem dubokom uvjerenju promijenila svoj pasivni karakter primatelja zahtjeva i motritelja procesa koji se ili događaju ili ne i izborila proaktivnu ulogu promicatelja. Opet ponavljam govorim o ovoj dobroj vjeri i namjeri. Vjerujem da zaklada ima potencijala, da se za tu ulogu izbori, za takav način funkcioniranja. Ta proaktivna pozicija zaklade znači na neki način i promjenu logičke matrice koja ovdje vlada, koja u našem mentalitetu vlada da me krivo ne razumijete. To znači i potrebu da napusti poziciju distanciranog i paradržavnog mehanizma koji bi navodno besprijekorno funkcionirao kada bi fondovi bili neograničeno. Ali fondovi nikada nisu neograničeni. I tamo, tamo gdje ih mi tražimo njih nema, ali ih ima na mjestima na kojima ih mi, zbog nekog razloga niti tražimo često niti želimo tražiti. Primjeri najrazvijenijih zemalja dokazuju da niti u tim zemljama izvori nisu lako dostupni bez obzira da li se radi o privatnim ili o pak javnim zakladama. Što bi onda trebala po našem mišljenju biti konkretna sadržina ovakve promijenjene proaktivne politike? Informiranje o europskim i drugim raspoloživim programima i natječajima prema subjektima zaklade, savjetovanje i odabir programskih cjelina, praktična pomoć u traženju izvora, u traženju partnera kroz brojne mreže transnacionalne znanstvene suradnje. Primjerice, samo jedna zaklada u saveznoj državi …/Govornik se ne razumije./… ima preko 240 partnera u 33 zemlje. Pomoć pri pristupu natječajima i projektima, pomoć pri postupcima zaštite autorskih prava, administrativni financijski projekt menagment, diseminacija i eksploatacija projektnih rezultata itd., itd.. Da budem posve jasna, ovo u suvremenim i efikasnim primjerima razvijenih zemalja ne znači da zaklada treba postati kadrovski i financijski institut ili agencija. Sve ove poslove i aktivnosti organiziraju se i provode kao projektni zadaci članica zaklade i na neki način predstavljaju dodatnu samorazvojnu funkciju članica a zaklade a zaklade otvaraju prostor da od posrednika i objekta postane aktivan sudionik i subjekt ovakvih procesa. Logika svima i svakom po malo u situacijama ograničenih i nedostupnih sredstava, odnosno ne dostupnih, ograničenih i nedostatnih sredstava rezultira stanjem nikome i ničemu dostatno. I takva je situacija vrlo elegantna i na neki način odražava rekla bih klimu oportunizma i nezamjeranja ali i stanje duha u kojem su svi subjekti apsolutno samodostatni. Od …/Govornik se ne razumije./… programske i projektne konstruktivne polemike i rasprave ne postojanje sukoba ideja i mišljenja, neprihvaćanje objektivnih i neutralnih modela evaluacije dovelo nas je na neki način u stanje u kojem je najvažnije biti u blizini vatre. Ta nazvala bih je programsko razvojna neutralnost po našem mišljenju ne može se pravdati nepostojanjem strateških dokumenata, jer nigdje u svijetu razvoj nije nastao na relaciji subjekt, objekt, uvijek i u svim situacijama radi se o interaktivnom, dvosmjernom odnosu čimbenika. Ako akademska i znanstvena zajednica zna a zna, ako akademska i znanstvena zajednica može, a može, razumjeti, predvidjeti i osmisliti ključne programe projekte i politike koji će društvo povući prema naprijed, tada se to mora vidjeti u aktivnostima i programima zaklade. Ono što nama, po našem mišljenju treba, jeste radna i programska uključenost, mreža izvrsnosti i mreža inovacijskih strategija i slični oblici koji su aktivni i produktivni i nadasve usmjereni na transfer. I s time ću završiti, i s time ću završiti. Mi u SDP-u želimo u narednom razdoblju vidjeti zakladu još više kao efikasnu i programski definiranu i prepoznatljivu mrežu povezanih čimbenika znanstvenog i društvenog života. Dakle, povezanost gospodarstva, povezanost društva, interesa društva i znanstvene zajednice. Jer mislim da samo kroz taj proces se može stvarati i usmjeravati u korist svih nas. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Danijel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Društvo znanja pa i gospodarstvo znanja je izjava koju možemo često čuti iz usta i ministra znanosti i predsjednika hrvatske Vlade, koji se koristi malterne u svim prilikama. Ali diskrepancija između ulaganja u visoko obrazovanje, znanost, pogotovo u jednu ovakvu zakladu i samih vrijednosti koje ta izjava donosi stavlja to društvo znanja u konkurenciju kada kažu upravo ti ljudi tu izjavu u konkurenciju za ono što se zove biser dana. Zaklada za znanost i visoko školstvo je jedan od stupova za razvoj obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj. Ona to pokazuje kroz svoju međunarodnu suradnju, europsku, znanstvenu zakladu, kroz tempus projekte ali i kroz potporu reforme visokog obrazovanja. U 2007. to su bili projekti visokog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja, modeli financiranja studija koji na žalost eto nisu baš ni najbolje prošli, te integrirani sveučilišni sustav tercijalnog obrazovanja. Zašto je to ključno da se to i 2007. radilo. Jer to je bila tema isto i u Europskoj uniji 2006., 2007. godine i nešto ranije. Ako pratite …/Govornik Ti projekti su ključni za razvoj, obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ishodi učenja kao što znate su zapravo znanja, vještine, koje određena osoba, student ili učenik mora posjedovati po završetku svojeg obrazovanja ili dijela obrazovanja. Ishodi učenja funkcioniraju i u strukovnom obrazovanju, u interdisciplinarnom obrazovanju i u Europskoj uniji, oni su vam ključnih alata uz bolonjski proces, uz dodatak diplomi, da kada osoba završi svoje školovanje da se njegovo znanje može lagano pročitati, njegova diploma lagano pročitati i da osoba koja je završila studij u njemačkoj, jednako tako lagano dobije posao u Velikoj Britaniji ili se na kraju krajeva nastavi tamo i školovati. Modeli financiranja su od 2006. godine otkada je europska komisija pokrenula jednu politiku postali zapravo glavni, jedna glavna tema rasprava u visokom obrazovanju, pogotovo kroz prizmu gledanja je li školarina npr. školarine, je li to instrument koji će prisiliti pod navodnicima studente da brže završi, da ih disciplinira, kakvi uopće modeli postoje. Europa ima nekoliko modela financiranja obrazovanja gledano kroz ono što država daje u sve obrazovanje, gledano kroz studentsku participaciju, ali i gledano kroz način na koji student studira. Je li on redovan student, je li on neredovan student, je li on izvanredan student? To su u Europi dvije različite kategorije. Da li se netko školuje na daljinu, da li je netko u sustavu e-učenja? I dok s jedne strane imamo zakladu koja je pratila u toj 2007. godini one ključne elemente u raspravi koje su se vodile u Europi iste te godine, mi imamo s druge strane zaostajanje ili pak potpunu šutnju ključnih institucija koje bi trebale pratiti, a to su agencije, to je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U nekim projektima zaklada je i po nekoliko koraka otišla naprijed, a da se ministarstvo nije maknulo s mrtve točke. To vam je vidljivo kod modela financiranja. U raspravama oko školarina koje se u Hrvatskoj vode. Kao SDP smatramo da u državi koja ima ovakav mali broj studenata, a želimo da nam je znanje izvozni projekt, mi ne možemo naplaćivati skupo školovanje u ovoj državi. A Hrvatska sada pati od činjenice da gotovo svaki fakultet, ovo parafraziram, može imati svoj model. Dapače, na jednom sveučilištu imate fakultet koji školarine izračunava iz godine u godinu, da student koji prvu godinu upiše kao redovan uz potporu ministarstva drugu može biti na plaćanju i imamo rast školarina. Mi imamo u Europi jedan od najbržih rasta u postotcima iznosa školarina. I jednako tako imamo galopirajući rast broja studenata koji tu školarinu plaćaju. Ishodi učenja. To je još uvijek maltene sada 2009., ne 2007., nego 2009. na razini čiste teorije i nepoznavanja u akademskoj zajednici. Mnogi ljudi naprosto ne razumiju što su to ishodi učenja, a opet s druge strane imamo fakultete koji su već daleko otišli u definiranju ishoda, mjerenju i Ja sam imao tu mogućnost da sam 2006. i 2007. pratio definiranje ishoda učenja i reformu studijskih programa temeljem ishodima učenja u Sloveniji. Gledao sam kako to njihovi poduzetnici, gospodarski sektor zajedno sa akademskom zajednicom i studentima, onima pred završetkom fakulteta i tri generacije koje su završile studij i zaposlile se gleda naprosto kakvi su problemi tih mladih ljudi i kako, na koji način se se može obrazovanje prilagođavati i tržištu rada. Ishodi učenja su ujedno i oružje s kojim se može spriječiti da dobijemo bahato ulaganje u obrazovanje u zamjenu za programe koji odgovaraju velikim tvrtkama kao što smo imali u Istočnoj Europi gdje su velike tvrtke davale sveučilištima u nekakvoj Ukrajini velike količine novaca u zamjenu da oni svoj program obrazovni prilagode njihovim potrebama u potpunosti. Bolonjski proces koji je uvelike povezan sa ishodima učenja kod nas nakon sada prvog završenog ciklusa i ulaska u četvrtu godinu, negdje i višu godinu nije pravilno dubinski analiziran. Znači, greške, a ima grešaka. Ima grešaka i u Europskoj uniji. Nisu analizirane i nisu se radili ispravci tih grešaka i još uvijek jedno pravilo, jedna rečenica vrijedi na sveučilištu da mnogi fakulteti su bolonju proveli po feudalnom načinu. Znači, svaki je provodio reformu onako kako misli da treba. Ministarstvo je napravilo gadnu pogrešku kada je zapravo ispustilo uzde iz ruku u reformi, a ono je bilo tu da ju nadgleda, da savjetuje, i naravno da financira. Danas, nakon prvog ciklusa, što možemo vidjeti? Da tržište rada nije bilo od početka uključeno. Ja ću se vratiti samo nazad, 2007. godine rađena je prva anketa sa poduzetnicima u Hrvatskoj. Na nju se nije javio ogroman broj uopće poduzeća da želi ispunjavati anketu o bolonjskom procesu, a onaj mali broj koji se javio preko šezdeset i nešto posto je rekao da uopće ne razumije bolonjski proces, da ne može prepoznati titulu prvostupnika i da ne zna što bi ti studenti kao prvostupnici radili. Ali još uvijek, znači godinu i nešto kasnije se to nije promijenilo, a to je dužnost Ministarstva znanosti. Sad nakon prvog ciklusa dobili smo šansu da napravimo reevaluaciju radnog opterećenja studenata i opet neki fakulteti napravili izvrsno, velika većina uopće ne. Sustav osiguranja kvalitete u potpunosti treba biti na razini smjera studijskog predmeta i same institucije i neki fakulteti to opet primjenjuju u potpunosti, neki uopće ne primjenjuju. Nažalost, hrvatski obrazovni sustav je jednim dijelom i taoc svoje rigidnosti, nefleksibilnosti i nemodularnosti. Znanost u Hrvatskoj je golema količina malih znanstvenih projekata koji se financiraju sa oko 35 tisuća kuna prosječno. Usporedite samo sa malim projektima u Europskoj uniji iz recimo 7. … /Govornik se ne razumije./ … programa od nekoliko stotina tisuća eura. Završiti ću samo jednom statistikom, onom koju možete naći i na internetskim stranicama u Europskoj uniji o stanju obrazovanja po Europi i da sutra Hrvatska postane članica Europske unije, sutra postanemo članica, Hrvatska bi po pitanju, a stremimo biti dio europskog prostora visokog školstva i jedinstvenog europskog tržišta rada, Hrvatska je po pitanju visokog školstva bila nositeljica nekih od najgorih rekorda, a to je prvo, imamo jedno od najskupljih obrazovanja. Školarina prosječna u Hrvatskoj je sada već oko 1000 eura i to spada u rang 3 najskuplje zemlje u Europi, prosječna školarina. Također, naš studij i dalje dugo traje. Znači on je skup, ali neefikasan i traje jedan od najdužih u Europi jer ljudi naprosto ne završavaju ga na vrijeme. Imamo najviši postotak otpadanja studenata iz obrazovnog sustava, između 60 i 70% studenata nikad ne završi svoj studij. Imamo galopirajući rast školarina i broja studenata koji plaćaju. To nije socijalna država. I imamo na kraju prespori rast studenata. I završna statistika vam pokazuje, da sutra postanemo članica Europske unije bili bi jedina država članica koja nema ni jedno svoje sveučilište u popisu 500, pa ni 1000 najboljih sveučilišta Europe, a ona Europa ima ukupno 4000 sveučilišta. Dakle, ukoliko zaklada ne dobije više sredstva i ukoliko Ministarstvo znanosti ne počne pratiti rad zaklade, cijenu će platiti upravo sadašnja generacija studenata kada izađe na europsko tržište rada. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani kolege profesori. Naime, što se tiče samog izvješća ja bih rekao i u onom tehničkom i sadržajnom smislu ono je stvarno napravljeno na jedan korektan, jedan pregledan način. način. Dobili smo sve relevantne podatke i objedinjeno ali i sa svim potrebnim prilozima da se doista do detalja može iščitati što je to zaklada u proteklom razdoblju radila, kakve je projekte i tko su to naši kolege znanstvenici odnosno institucije koje su participirale u ovim projektima. Od ovih sedam programa dakle potpora reformi visokog obrazovanja, priljev mozgova, izobrazba doktoranata, međunarodni programi itd. smatram najznačajnijim upravo partnerstvo u temeljnim istraživanjima. Naime, taj program je sa osnovnim ciljem i svrhom postavljen na način da osigura gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja, točnije da u ovoj fazi izrade projekata na neki način poveže našu znanost i našu industriju odnosno poduzetništvo. Isto tako, dobro je da je upravo podatak dakle od ukupnih projektnih sredstava, da je upravo 70% sredstava angažirano za tu vrstu projekata, dakle projekata koji bi prije svega trebali imati onu aplikativnu ulogu, znači primjena znanja u rješavanju konkretnih problema u industriji, u gospodarstvu odnosno u poduzetništvu. Ja bih to gledao ovako malo i cehovski kao i inženjer, dakle da smatram da upravo te programe vezano za partnerstvo o temeljnim istraživanjima i dalje treba razvijati, i dalje razvijati i ove modele participacije pojedinih subjekata dakle koji su zainteresirani za znanstvena istraživanja i za zajednički rad sa znanstvenim institucijama, sa znanstvenicima na rješavanju konkretnih problema s kojima se susreću. Naime, kakva je gospodarska uloga takvih programa? Ja bih rekao da danas u ovoj globaliziranoj ekonomiji, da je upravo intelektualni kapital temelj konkurentnosti. Dakle, taj intelektualni znači ono znanje i ona sposobnost stručnjaka koja je ugrađena u proizvode ona bi trebala donositi i profit. Klasična teorija komparativnih prednosti uvijek je govorila na način da su lokacija profita, lokacija zarade je tamo gdje je jeftina radna snaga, gdje su raspoložive sirovine. Međutim, mislimo da upravo u ovo doba i internetizacije i digitalnih tehnologija i komunikacije i tehnoloških dostignuća, da zapravo ta klasična teorija više nema svoje mjesto i da je upravo lokacija i profite i zarade tamo gdje je intelektualni kapital. Ja bih samo rekao u ovom području kojeg nešto više poznajem a to je područje hrane, dakle kada se usporedi uvoz i izvoz prehrambenih proizvoda da upravo najveća zarada odnosno najbolju bilancu imamo u visoko finaliziranim proizvodima prehrambene industrije, dakle ne u sirovinama nego u visokoj doradi, dakle tamo gdje je ugrađen i rekao bih taj intelektualni kapital, znači znanje, sposobnost, struka. I sigurno je da ovi projekti koje i financira zaklada tome itekako doprinose. Mi smo se opredijelili dakle za društvo znanja, za razvoj gospodarstva temeljen na znanju i smatram da je to i najbolji odgovor na sve ovo što se događa na globalnom planu. I ovom prigodom citirao bih iz knjige "Budućnost kapitalizma" El Sitarova koji je napisao. Kaže: "U globaliziranom svijetu kada sve ispadne iz jednadžbe konkurentnosti znanje i sposobnost organizacije ostaju jedina komparativna prednost jedne države i jedne nacionalne ekonomije. Oni koji u globaliziranom svijetu budu ekonomski vladali morat će biti spremni obrazovati, organizirati i mobilizirati intelektualnu snagu.". Na primjer, ako se uzmu tvrtke kao što je Hewit Packard, kao što je Microsoft, dakle kod njih intelektualni rad upravo čini negdje 80 do 90%. Kada se uzme rang lista najbogatijih ljudi na svijetu oni su upravo stekli tu poziciju natječući se na polju intelektualnog kapitala. Isto tako, treba reći da nama s druge strane nije potreban kvazi elitizam u znanosti, dakle mi ne možemo imati samo znanje kao elitu, samo za sebe nego upravo znanje koje je spremno se primijeniti i staviti na raspolaganje i gospodarstvu i cijelome društvu. Znači, samo znanje u funkciji gospodarstva a ne znanje samo zbog sebe. Mislim da tu upravo zaklada igra jednu važnu ulogu usmjeravanja te jedne energije tih jednih smjernica, ciljeva. Dakle, u smjeru smjeru toga znanja koje bi bilo u funkciji prakse, u funkciji razvoja društva, razvoja gospodarstva. Na prvom kongresu znanstvenika, hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva ja mislim da sam dobro upamtio podatak bilo je rečeno da u Sjedinjenim Američkim Državama, da upravo ovi projekti koji su suradnja gospodarstva i znanosti čine negdje oko 80%, uniji oni čine nešto preko 20% a u Republici Hrvatskoj tek 5%. Mislim da je to još jedna dodatna motivacija da upravo trebamo težiti prema tim projektima koji povezuju znanost i industriju. Isto tako, mislim da su dobri i ovi programi koji rade na povratku naših znanstvenika ljudi iz inozemstva jer su to ipak ljudi koji dolaze iz zemalja gdje je visoko razvijena i tehnologija itd., znači donose jedno kompletno kompletno znanje, dakle i njihovih znanstvenih institucija i ovoga što dobivamo iz gospodarstva. Često je bio prigovor male suradnje industrije gospodarstva sa znanstvenim institucijama. Bio je prigovor i na strani znanstvenika, dakle da se već jednom odluče da izađe se iz tih laboratorija, iz tih ureda i da se krene konkretno u gospodarstvo ali isto tako bio je prigovor i na industriju da je mala zainteresiranost za sudjelovanje u znanstvenim projektima. Tu govorim o onom razdoblju tranzicije gdje je u velikom broju poduzeća upravo bio ugašen razvoj, dakle ta dodana vrijednost o kojoj govorimo i gdje nije postojala potreba za dodatnim istraživanjem i radu na novim proizvodima, edukaciji ljudi itd. mislim da se situacija opasno mijenja. Upravo je to pitanje liberalizacije tržišta, to je pitanje konkurentnosti izlaska na to tržište gdje jasno svaki ozbiljniji poduzetnik, svaka ozbiljnija firma, poduzeće jasno je da ne može razmišljati niti o razvoju, niti o profitu, niti o konkurentnosti ukoliko nema prije svega dobro educirane stručnjake i isto tako ako nema dobar taj istraživački element. Mislim da se tu situacija mijenja na bolje i da je to svakako za pozdraviti. Ja ću samo podsjetiti na razini jednog drugog ministarstva Ministarstva poljoprivrede kroz Vijeće za istraživanje u poljoprivredi išlo se s naglaskom upravo na te aplikativne projekte koji su, ja bih rekao, uvelike doprinijeli strukturnim reformama u poljoprivredi, znači tom jednom iskoraku. Jer, ako govorimo o ovoj intenzivnoj poljoprivredi koja je posebno u startu vrlo skupa jer su velika ulaganja. Znači znanje, struka i ta jedna dodana vrijednost su zapravo ključni i mislim da je tu napravljen iskorak. Isto tako važno je da ti rezultati budu publicirani, da budu dostupni cijeloj stručnoj dakle znanstvenoj javnosti, ali i onima koji će konkretno koristiti ta znanja. Ono što bi svakako svakako pohvalio ili istaknuo to je način evaluacije ovih projekata. Mislim, ovo je stvarno velika stvar da mi imamo tijekom evaluacije preporuke o izbjegavanju sukoba interesa. Ja sam ih dobro proučio. Mislim da je to nešto što trebaju primijeniti svi koji se bave ovim poslom, a to su dodjela projekata. Znači, od lokalne samouprave do Ministarstva znanosti, ali i svih drugih ministarstava koji se bave ovim poslom. kad sam već spomenuo ovu lokalnu samoupravu i druga ministarstva, treba reći sljedeće. Mi u Republici Hrvatskoj moramo imati jednu bazu podataka u kojoj bi bili objedinjeni svi projekti koji se financiraju iz lokalne samouprave, iz države, iz raznih institucija itd. Jer nažalost, događali su se u povijesti određeni problemi na tom planu gdje su neki kandidirali u više institucija pod malo promijenjenim naslovima i participirali dakle u sredstvima što jasno nije se smjelo dopustiti. Dakle, napraviti mrežu za praćenje, ali isto tako imati na jednom mjestu sistematizirano. Mislim da bi to upravo zaklada mogla napraviti jer je ona na neki način neutralna, dakle nije izravno država nego zaklada koja onda može raditi sa lokalnom samoupravom, sa ministarstvima, znači objediniti projekte, imati uvid i ne dopustiti dakle pa čak i ove zlouporabe koje su bile, da neki apliciraju znači na više mjesta pod samo malo izmijenjenim naslovima. I evo na kraju svakako bih pohvalio ovo izvješće i mislim da zaklada itekako opravdava svoje postojanje u našem društvu. Hvala lijepa. Hvala. U 17,24 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani profesore Lučin, državni tajniče, kolegice i kolege. Izvješće koje je pred nama možemo ocijeniti kao jedno vrlo kvalitetno izvješće jer vrlo realno pokazuje situaciju i trendove. I osobno sam i mimo ovog izvješća upoznao rad zaklade i mislim da može dobit zaista vrlo dobru ocjenu. Htio bih se ipak osvrnuti na neke aspekte malo koji su možda razvojne naravi. Naravno da, kad razmatramo izvješće koje je zapravo aktualno bilo pred jednu godinu, moramo imati jedan drugi diskurs nego što je to kad je izvješće recentno. To naravno nisu naši prijatelji iz zaklade krivi, nego mi koji smo to ovako kasno stavili na dnevni red. Iz ovih naših rasprava se vidi da mi zapravo možda od zaklade imamo nerealna očekivanja. Spominjale su se tu riječi da bi zaklada trebala biti motor razvoja znanosti i visokog obrazovanja. Znate, sa 20-tak milijuna kuna se to ne može biti. Ne možete biti motor razvoja znanosti i visokog obrazovanja ako imate na raspolaganju 20-tak milijuna kuna s trendom pada vrlo vjerojatno, s obzirom na stanje prihoda. Pa tu treba naša očekivanja ili svesti na realnu mjeru ili ih treba promijeniti tako da uložimo više u taj projekt. To je prva stvar. Druga stvar je napomena da zaklada ne može zamijeniti Ministarstvo znanosti. Prema tome, ova neka očekivanja koja smo isticali vezano za razvoj sustava znanosti, visokog obrazovanja su naprosto previše za instituciju kakva je zaklada i tu također moramo bit realni. Međutim, ono što bi bilo dobro jest da se nastave neki trendovi, ali i da se uspostave neki ciljevi koji bi bili dugoročne naravi. Ono čime sam ja posebno zadovoljan iz ovog izvješća i uvida u rad zaklade jest to da su da su projekti koji su odabrani zaista odabrani temeljem jedne lege artis procedure. Nitko ne može reći da je bilo kakvih sukoba interesa, nitko ne može reći da je tu netko privatizirao fondove koji su bili na raspolaganju i što je meni posebno važno, pokazalo se da su ona očekivanja barem koja sam ja prilikom prošlog ili pretprošlog izvješća isticao, to je da se uvaže specifičnosti društvenih znanosti, društveno humanističkih, da su prihvaćene i da su projekti vrednovani polazeći i od svijesti da nisu baš svi kriteriji iz prirodnih i tehničkih znanosti primjenjivi na društvene znanosti. kad gledamo po mome što bi ta zaklada naša trebala raditi, naravno u prvom redu mislim da treba povećat sredstva. Za razliku od kolegice Pusić koju je jako brinulo da nema više ulaganja iz državnog proračuna ili da ih gotovo praktično nije bilo, mene to isto jako smeta. Ali me još možda više smeta to da nismo uspjeli motivirati privatne izvore sredstava i to pokazuje da možda ta jedna interakcija i očekivanje da nam zaklada pomogne, integraciju znanosti, visokog obrazovanja i rada, tržišta rada, gospodarstva da su još dosta daleko od nas. Dakle, mislim da bi tu i zaklada, ali i država, Vlada u prvom redu trebala puno poraditi da pokaže gdje je atraktivnost ovakvog projekta za gospodarstvo i da gospodarstvo privuče u takav projekt. Drugo, mislim da bi zaklada trebala pomoći, ono što su i druge kolege govorile, boljoj ili kvalitetnoj implementaciji bolonjskog procesa u Hrvatskoj. Mi smo među državama koje su u nekim područjima dosta napredno krenule u bolonjski proces. Međutim nažalost, svi znamo koji smo insideri da su neki postulati Bolonje formalno uvedeni, a da suštinski stvari nismo nažalost uspjeli promijeniti. To je naravno i krivica na Akademskoj zajednici u prvom redu, ali i na strukturama države. Jedno od važnijih promašaja ili opstruktivnih elemenata Bolonjskog procesa je upravo to da možda nismo prepoznali u kojoj mjeri je Bolonjski proces odgovor Europe na američke trendove i američku uspješnu integraciju znanosti i visokog obrazovanja u tržište rada, pokušali smo napraviti isto, ali očito ne samo u Hrvatskoj. To je vidljivo i u nekim drugim, čak i razvijenim europskim zemljama. Obrazovni sustav po Bolonji i tržište rada ne korespondiraju. Mi imamo problem da, kako ih mi od milja zovemo, bakalari dakle naši prvostupnici nemaju mjesto na tržištu. I tu treba nešto napraviti, dakle vjerojatno treba redizajnirati sustav i pomoći gospodarstvu i od strane države i od strane Akademske zajednice da se dođe do te kompatibilnosti između obrazovnog sustava i gospodarstva, u prvom redu onog koji nosi ekonomiju i donosi nove vrijednosti. Nadalje, mislim da bi u kontekstu aplikacije bolonjskog procesa ipak trebalo pripaziti da napuštajući jedan povijesno-uspješni Humboltovski sustav obrazovanja koji je Europi i ljudskoj civilizaciji dao toliko dobroga ne napustimo baš i sve vrijednosti koje su postojale u tome i da naš studij ne pretvorimo samo u polaganje kolokvija, nego da se gradi sustav koji jest zaista i studiranje, da ostane studiranje, a ne samo polaganje kolokvija. Ako želimo pravu u dobrom smislu intelektualnu elitu dobit sa sveučilišta onda mislim da i o tome ozbiljno moramo voditi računa. U pogledu ciljeva, osim ova dva dugoročna cilja dakle kompatibilnost gospodarstva u povezivanju s gospodarstvom, daljnja implementacija bolonjskog procesa uz uvažavanje europskih specifičnosti, pa i naših nekih hrvatskih da ne dobijemo jedan sustav koji sliči na američki, ali zapravo ne funkcionira tako dobro kao tamo. Mislim da Hrvatska ima još jednu priliku koju mora iskoristiti. Naime, obrazovanje naravno ima svoju autohtonu funkciju, ona je u funkciji znanosti, edukacije. Nadalje ima funkciju vezano vezano za gospodarstvo i razvoj naše ekonomije, ali isto tako mislim da je Hrvatska u prilici da svoje obrazovanje pretvori u jednu izvoznu kategoriju. Postoji šira regija u kojoj Hrvatska može na obrazovnom planu igrati vrlo važnu ulogu. Ima zemalja koje su isto tako, nisu velike kako ni Hrvatska nije velika zemlja koje su uspjele nametnuti svoj obrazovni sustav nekim zemljama pa i Hrvatskoj i gdje pa čak i uz određeni sustav subvencija šire se vrijednosti i dobiva se nova pamet, novi zalet. Postaju središte obrazovanja i više nego što je to za vlastitu, za potrebe vlastite zemlje. Od toga u prvom redu profitiramo mi, jer kažem prvo namećemo ili uspijevamo nametnuti strateški svoju poziciju i izvan Hrvatske. Ali zato i dobijamo dodatno impulse i pamet koja jača naš obrazovni i ukupni sustav. Evo, ne duljeći dosta je kasno. Želio bih da zaklada nastavi nastavi svoj rad, da ostvari i ove svoje kratkoročne ali i ove dugoročne ciljeve o kojima sigurno i predsjednik Šeks razmišlja čim se ovako smješka. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Smješkam se na opasku da je već kasno. Gospodin Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Pa evo, meni je drago da ovo izvješće prati trendove i situaciju u svjetskim razmjerima i žao mi je što bar nije došlo za 2007., 2008. Ja se nadam da će u budućnosti to tako biti, da će bar doći prije formiranja proračuna resornog ministarstva jer bi ono trebalo više pratiti rad i smjer rada zaklade ako ih baš ne financira, a o tome je bilo riječi i u samom uvodu. Ja sam prisustvovao u Saboru kada ste vi profesore Lučin bili na tematskom odboru i prezentirali ono kako će, kako bi trebalo izgledati Hrvatska kao društvo znanja. Dojmilo me se to predavanje, budući da ste apostrofirali jednu stvar koja kaže da će top 10 zanimanja u 2018. većina od njih uopće neće biti top 10 zanimanja u 2008. godini. Ali i ne samo to. Tada ste nacrtali i jedan graf koji govori kako bi trebala izgledati Hrvatska kao društvo znanja ako želimo imati samoodrživ razvoj. Samoodrživ razvoj znači to da ne trošimo danas više nego što zarađujemo, a danas je situacija u Hrvatskoj takva da 14 milijardi eura eura građani kroz dohotke potroše, a 4 milijarde od tih dohotka eura se zadužuju preko banaka. 10 milijardi dohodak, znači eura u dohocima prime od dohodaka, a 4 milijarde eura se zaduže. Smjer do 2025. bi trebao podignuti nivo visoko obrazovanog stanovništva od 15 na 45%, tri puta. Također je zabrinjavajuć broj doktora znanosti koji je sada na razini od 0,3, 0,4% a on bi trebao do 2025. ukoliko želimo imati samoodrživi razvoj trebao biti na razini 2%. dakle da bi uspostavili taj samoodrživ razvoj očito je potrebno napraviti korijenske promjene u sistemu obrazovanja, a to je Europa napravila još 2000. godine kada je u trećem mjesecu 23. i 24. organizirala Lisbonsku europsku konferenciju, tj. Europskog vijeća, gdje je zaključila da želi biti najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu i ponudila okvir bolonjskog procesa. Već dvije godine kasnije, a ono o čemu je puno ovdje bilo govora, a odnosi se na …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… znači tehnologijski razvoj znanosti i inovacije Europa je apostrofirala na Konferenciji u Barceloni gdje je rekla: “3% budžetske potrošnje, tj. GDP-a, zapravo ne budžetske potrošnje nego GDP-a treba biti investirano u …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… dakle u istraživanje i razvoj do 2010. godine. Još jedan od zaključaka je da industrija ako želi biti konkurentna, ako želi biti napredna treba 2/3 svojih investicija usmjeriti upravo u smjeru research i developmenta kako bi postala konkurentna, a to kao pretpostavku ima i ulaganje u ljudski kapital. A sad ću vam, ja sam izvukao neke podatke reći kako stoji Hrvatska znači po ulaganju u ljudski kapital, tzv. human capital indeks. U konkurenciji 12 država Slovenija, Turska, Litva, Češka, Estonija, Latvija, Rumunjska, Mađarska, Slovačka, Bugarska, Poljska i Hrvatska na uvjerljivom smo 12 iliti zadnjem mjestu. Nadalje, GCI indeks je indeks koji mjeri spremnost institucija, politika i faktora koji utječu na održivi razvoj. Znači, da osigura ekonomski prosperitet i to ne u dugom roku, nego u srednjem roku. To je vrlo važan indeks u znanosti i tehnologiji. Hrvatska je po tom indeksu na 57 mjestu na svijetu. Dakle, mi smo daleko od toga da smo konkurentni. E sad ovako, šta je napravila Irska. Ne treba izmišljati toplu vodu. Od 17 milijardi eura od '73. do 2004. Irska je gotovo trećinu investirala u ljudski kapital. Zašto je to bitno vidjet ćemo kad dođemo kasnije na taj primjer. Znači, posebno u edukaciju i obuku kadrova. Time se poticao razvoj visoko-tehnoloških smjerova obrazovanja i ti smjerovi su nosili, znači novi smjerovi visoke tehnologije su nosili 20% svih novoupisanih studenata. Naravno, put od studijskog smjera do konkretnih inovacija je vrlo velik i dugotrajan, no međutim njima se isplatilo. Što donosi strani kapital kad dođe u Hrvatsku? Nažalost, najinventivnije kompanije inventivnost demonstriraju u svojim matičnim zemljama. Tako da na primjer imate zanimljiv podatak da tamo u firmama gdje je udio stranog kapitala veći od 50% u Hrvatskoj je inovativno samo 48% poduzeća. A one firme koje su u većinskom vlasništvu naših ljudi jer oni se trebaju više boriti za protiv konkurencije na stranom tržištu. Inovativno je 80% poduzeća. Točnije, ono što se dogodilo u Hrvatskoj da je strani kapital reducirao šanse za research i development, a samim time i zbog naše obrazovne strukture kao i zbog uvjeta poslovanja koji u Hrvatskoj nisu dobri, ali o tom ću nešto govoriti, to ću pričati u izvješću HNB-a, je Hrvatska nezanimljiva za high tech ulaganja. E sad ovako, ono što je vrlo bitno u ovom procesu da se poveća ljudski kapital je znati sljedeću informaciju. Ja ne znam da li je to netko u ovoj zemlji toga svjestan. Djeca odabiru područje budućeg zanimanja oko svoje 14. godine starosti. Dakle, ona se u 14. godini usmjeravaju u tome gdje će ići u životu, što žele raditi i čime se žele baviti. Prema tome, potrebno je definitivno ne samo dignuti sustav visokog obrazovanja, nego treba pratiti kompletan sustav osnovnog i srednjeg obrazovanja jer, pod 1, djece je sve manje, pod 2 kolaps broja nastavnika, tu imamo negativnu selekciju, samo se neki žele baviti slabo plaćenim poslom. Pod 3, kvaliteta nastave, nastavnika i škola je i problem o kojem se može voditi šira rasprava, interesi djece u Hrvatskoj i ekonomska razvijenost. I ono što je posebno bitno na kraju ako želimo najveće ulaganje u ljudski kapital je nebriga za talentirane učenike. Mi u Hrvatskoj nemamo organizaciju brige za talentirane učenike i to je ono što nas pogađa i gdje definitivno ne možemo biti A što mi radimo, što radi Vlada, odnosno što radi resorno ministarstvo. Ja bih volio više da slijedi dobru praksu, znači nacionalne zaklade i najbolje svjetske trendove, no međutim ono što mi radimo je investiranje u građevine dok se bivše vojarne prodaju. To je nužan uvjet za osiguranje kvalitete obrazovanja, odnosno visokoškolske spreme, no međutim to nije dovoljan uvjet. 429 milijuna eura kreditnog zaduženja je investirano u razvoj kampusa infrastrukture hrvatskih sveučilišta, a s tim da je vrlo zanemariv broj novaca, odnosno naših hrvatskih kuna otišao otišao prema poboljšanju kvalitete plaća nastavnika, djelatnika u znanstvenom sektoru koji trebaju osigurati i motivirati učenike za budući rad. Ono što je na kraju zapravo bitno je da toga nema bez strateškog plana razvoja, bez jednog sustavnog pristupa koji mora objediniti i osnovnoškolski, srednjoškolski i visokoškolski sustav. I posebno brine što sveučilišta nisu zakonski odgovorna da sprovode nacionalnu politiku i nikom izvan sveučilišta nisu zakonski odgovorna za svoje poslovanje. Ja pozdravljam primjere nekih dobrih sveučilišta kao Riječko sveučilište. Ne bi bilo loše da poneka i druga sveučilišta slijede te neke trendove. No međutim, činjenica je da to treba zakonski regulirati. Ovo što je spomenuo kolega Mondekar problem prevelikih školarina je definitivno problem koji će Hrvatsku u budućnosti stajati. Ako želimo konkurentno društvo, mi moramo ovako otvoriti vrata svima onima koji žele završiti faks, omogućiti im da to naprave jer Hrvatska nema drugu šansu osim u znanju. Mi nismo konkurentni, nismo veliki da budemo autartični i možemo biti jednostavno i imamo jedinu šansu u visokom obrazovanju i u znanju, pa čak i na regionalnom principu o čemu je govorio profesor Josipović. Hvala. Hvala. Završni osvrt, predstavnik predlagatelja, predsjednik upravnog odbora, doktor Pero Lučin. Izvolite.

pitanja ili na neke teme koje su se otvorile. Prije svega bih se zahvalio na podršci. Podrška nam je izuzetno važna, ne samo za ovo što radimo, nego zato što je gurati izvrsnost teško. I zato što se mi moramo nositi sa našim odlukama i sa svima onima koje odbijemo jer su svi ljuti na nas i to je nešto što moramo svaki dan živjeti, slušati i gledati i zbog toga razvijamo takve procedure da probamo napraviti ono što je naša zadaća, a to je prije svega evaluacija projekata, prijava koje se javljaju na naše programe, da ih probamo napraviti što objektivnije i što nepristranije. naravno, nadamo se i vjerujemo da je najveći dio toga što smo mi evaluirali provedeno po principima dobre europske prakse. Mi se isto tako trudimo biti jako proaktivni, međutim ja bih rekao da u toj našoj proaktivnosti pokušavamo održati ravnotežu između naše želje za proaktivnom politikom, naše sposobnosti naših institucija i znanstvenika da apsorbiraju ove standarde koje smo mi nametnuli i sredstava koje mi imamo na raspolaganju. Dakle, mi bismo najradije bili poput irske zaklade, a irska zaklada je osnovana upravo u isto doba kad i naša, vjerojatno sa istom idejom u pozadini, gdje je irska zaklada za razliku od naše dobila milijardu, nešto malo više od milijarde dolara sredstava da vodi proaktivnu politiku samo u 2 područja biotehnologije i ICT-a, odnosno informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Samo jedna od crtica iz rada irske zaklade, oni su prije otprilike 3 godine cijeli istraživački tim British telecom-a preselili u Dublin, ali su za to imali sredstava i to je proaktivna politika i mi bismo rado to radili. Ono što je iz svih ovih rasprava bilo razvidno da tehnološki razvoj košta. To je istina i Hrvatska se mora opredijeliti za to. Mi smatramo i to je naš strateški plan da tehnološki razvoj se prije svega temelji na ljudima i da Hrvatska mora investirati u ljude i zbog toga smo upravo pripremili programe instalation grantova, dakle uspostavnih potpora i osnivačkih potpora gdje smo mi izračunali da jedan samostalni istraživač košta otprilike oko milijun do milijun i pol kuna i toliko treba investirati po svakom istraživaču, a istraživački tim 2 do 3 milijuna kuna, dakle samo investicija za formiranje. Mislim da se, ako hoćemo imati i više ulaganje u istraživanje i razvoj i veći angažman privatnog sektora i biznisa u istraživanjima, onda jednostavno treba stvoriti ljude koji to mogu apsorbirati. Mi smatramo da Hrvatska nema dovoljno ljudi, naročito nema dovoljno ljudi koji su kompetitivni i koji su se spremni okrenuti i prema onom poduzetničkom dijelu istraživanja i da takve ljude treba stvoriti i da se to može napraviti isključivo kroz investiranja u ljude, kroz uspostavne i osnivačke potpore i da za to jednostavno treba naći novaca. Naša zadaća jeste da u biti selekcioniramo najbolje, jer je najmanja šansa da ćemo pogriješiti ako uz toj silnoj grupi mladih istraživača proberemo one koji su najbolji i najpropulzivniji. Mi naravno ne ne realiziramo ono što sve isplaniramo. Mi ne dodjeljujemo novce i ne raspodjeljujemo ih onoliko koliko imamo, nego ih raspodjeljujemo onoliko koliko zadovolji naše standarde. Zato ste vidjeli, većina naših programa kako smo ih mi planirali nije realizirana, jer smo procijenili da nismo dobili dovoljno projekata koji će zadovoljiti tu kvalitetu i naravno da nam je jako važna vaša podrška na takvoj našoj politici, jer se mi moramo svakodnevno u našem svakodnevnom radu nositi sa time. kroz ulaganje u ljude se može zaustaviti pad ulaganja u istraživanje, u razvoj koji se dešava u proteklih godina, mada se u protekloj godini opet u prošloj godini laganog oporavka. Može se zaustaviti, naše je vjerovanje, kroz intenzivna javna ulaganja, dakle kroz javna sredstva upravo na stvaranje tih ljudi koji će onda se okrenuti i pokrenuti i privlačiti ulaganja iz privatnog sektora, iz biznisa, iz poduzetništva. Mi vjerujemo da sa jednom politikom, a to je otprilike i nekako zacrtano u akcijskom planu 3% da se kroz povećanje javnih ulaganja do negdje otprilike 1,2% iz javnih sredstava, naravno kroz pametnim ulaganje i fokusiranim ulaganjem u ljude može doći do dovoljnog broja ljudi koji će privući i onaj drugi dio sredstava i onda popunjavati od tih 1,2 prema 2 i dalje kakav je trend. Dakle, mislim da se nigdje nije dogodilo da se istraživački sektori, da su se ulaganja u istraživanje i razvoj dogodila sama po sebi i sama zbog sebe, nego se dogodilo isključivo kroz intenzivna javna ulaganja koja su stvorila ljude koja to mogu dalje raditi. Jako puno je bilo govora o i rasprava o reformi visokog obrazovanja. Mi smo uložili relativno skromna sredstva, prije svega za stvaranje znanja, za stvaranje ekspertize u reformi visokog obrazovanja. Takav je program bio i primjerice i ishod i učenja. To smo procijenili da je vruća tema tada 2007., napravili smo program i evo sada konačno imamo rezultate tog programa, jer jednostavno naši ljudi na sveučilištima i našim visokoobrazovnim institucijama nisu nikad osposobljavani za taj koncept i nisu svladali taj koncept i zato smo smatrali da je potrebno stvoriti dovoljan broj ljudi koji razumiju taj koncept i koji će učiti i pomoći drugima. To smo postigli kroz investiranje u nekoliko projekata, onih koji su to htjeli napraviti i upravo ovaj vikend završava jedan od tih projekata, sa publikacijom gdje postoje prilično jasne i lijepe upute kako konstruirati ishode učenja i kako početi svladavati taj koncept. Naša je procjena da će nam barem trebati još dvije do tri godine da naši nastavnici na sveučilištima svladaju taj koncept i onda programe prilagode prema tom konceptu, a onda možemo naravno otvoriti i raspravu uključivanje gospodarstva, programe za potrebe gospodarstva itd. Mi smatramo da je naša zadaća da to prepoznamo i da investiramo u te pojedince koji to žele i zato stvaramo programe i zato ne prihvaćamo bilo kakve inicijative, nego samo one koji zadovolje naše standarde, i zato nam je jako važna vaša podrška, jer to još jednom ponavljam nije jednostavno i zahvaljujemo na podršci i trudit ćemo se da i u idućoj godini guramo isti princip i isti koncept. Mislimo da se naši znanstvenici, naše institucije ne trebaju razlikovati nimalo od europskih i da je naša zadaća da to potičemo isključivo uz vašu podršku. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu.